Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 7. izredne seje Državnega zbkomukora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Zoran Mojškerc, Janez Janša, Franc Rosec, Anja Bah Žibert, mag. Matej Tonin od 17. ure dalje, Jernej Vrtovec od 13.00 do 16. ure, Ferenc Horváth in Jožef Jelen. Vse prisotne lepo pozdravljam! Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z obravnavoPredloga

in 23. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanja Državnega zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemoprekinjeno 1. točko dnevnega reda – Predlog deklaracije k podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu deklaracije niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu deklaracije. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog deklaracije neusklajen. Glasujemo.

ki pa mu je bilo pridodano to, da s tem, ko se seznanjamo, avtomatsko tudi podpiramo. Jaz bom zdaj povedala, zakaj pa ne podpiram tako enostranske deklaracije. Namreč, ko govorimo o zločinih proti človečnosti, ko govorimo o o grobih kršitvah Ženevske konvencije, vojnega prava, genocidu in tako naprej, je jasno, da se v vsaki vojni, ki je nekaj strašno tragičnega, ti zločini na žalost udejanjajo na vseh vpletenih straneh, ne zgolj na eni strani. Četudi je jasno, da je Ruska federacija agresor v tem primeru, in četudi osebno izjemno obsojam to agresijo Ruske federacije na Ukrajino, da ne bo nobene pomote, ampak Ruska federacija je torej obsojena, smo jo že obsodili v mednarodnem prostoru s tem, ko je podvržena sankcijam, s tem, ko jasno komentiramo svoje nestrinjanje s tem, kar počnejo. Tukaj pa govorimo o individualnih zločinih, o tribunalu, ki naj pošteno, pravično, nepristransko razišče zločine proti človečnosti na tleh Ukrajine v tej strašni vojni. In ker ta deklaracija predvideva zgolj enostransko preiskovanje zločinov, zgolj zločinov na strani Ruske federacije, žal, bom morala glasovati proti. Hvala.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30,

obravnavoPredloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Radioteleviziji Slovenija. Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 28, proti 54. Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 29. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 22, proti 54. (Za je glasovalo 22.) (Proti 54.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa. Predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ob tem glasovanju je potrebno povedati, kaj kriptovalute so. Kriptovalute so mehanizem za finančne špekulacije. To zajema ogromen del poslovanja s kriptovalutami. Lahko temu rečemo oplemenitenje, lahko temu rečemo mahinacije, v končni fazi pa gre za finančne špekulacije. Nekateri imate izkušnje s tem. V nekem fiktivnem virtualnem svetu se kupuje neko sredstvo za to, da se pridobi večje premoženje. Ob tem je treba poudariti, kakšen vpliv ima to pridobivanje premoženja premoženja tudi na okolje. To ni nezanemarljivo, ker kot sem že povedal, gre za finančne špekulacije. Proizvodnja bitcoina v enem letu pobere toliko električne energije, kot celotna Argentina. In to je velik vpliv, ki ga povzroča to pridobivanje, ta finančna špekulacija. V Levici ne želimo legitimizirati tega finančnega okvirja, ki je škodljiv za okolje. Ko smo govorili o tem, se je pojavila v razpravi debata o tem, da se lahko kupuje blago. Kakšno blago pa se lahko kupuje s kriptovalutami? Če govorimo o nekih mikrotransakcijah, je v bistvu zadeva nesprejemljiva zaradi stroška transakcije, ki je previsok. Blago, ki pa se ga lahko kupuje, pa je otroška pornografija. Ena od zadev, ki jih lahko dodamo kriptovalutam, je kriminalizacija zaradi same anonimizacije poslovanja s kriptovalutami. In kriminalne združbe to redno uporabljajo. Skratka v Poslanski skupini Levica bomo glasovali proti temu predlogu zakona, ker, kot sem dejal, ne želimo legitimizirati finančnega okvirja, ki je škodljiv za okolje, ki je kriminaliziran in v vsej svoji biti špekulativen. Hvala.

Uredbe EU o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o izvajanju Uredbe EU o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, 54.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. Zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 24. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. Zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 24. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa:

Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, proti 54.

Navzočih je 84

za jih je glasovalo 76, proti nihče. (Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Odločamo o naslednjem predlogu slepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. S tem je zaključena ta točka dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 22. točko, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Odločamo o naslednjem predlogu slepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, proti 54. Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 25. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o graditvi naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog tega zakona dodeljen v obravnavo Odboru za pravosodje kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu. Odločamo o predlogu slepa: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 27. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog tega zakona dodeljen v obravnavo Odboru za pravosodje kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, proti 54.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, proti 54. (Za je glasovalo 30.) (Proti 54.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, dober dan. Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati bo ta zakon podprla. Zakaj? Zato ker je izjemno pomemben člen paketa štirih zakonov za okrepitev in izboljšanje socialne, družinske politike in pa politike trga dela. S tem paketom, predvsem s prvim od teh zakonov, želimo pravzaprav vladi in koaliciji podati roko pred zelo težkimi razmerami, ki se napovedujejo za jesen. Ljudje so v tem tednu dobili obvestila o, lahko rečem, znatnem povišanju cen električne energije – od 30 do 60 %, odvisno od tega, katerega ponudnika imajo. Draži se hrana, še pred tem so se podražili naftni derivati. V jeseni bo to realnost in bo hudo. In pred tem se je potrebno pripraviti na te razmere, počistiti in urediti socialno politiko, da bo tisti, ki je zdrav in dela zmožen, lahko prevzel odgovornost zase in delal, tisti pa, ki je ranljiv in ne zmore poskrbeti zase, pa bo lahko dobil učinkovito socialno pomoč v vseh ozirih, da bo lahko preživel tisto kratko obdobje, za katero je socialna pomoč namenjena, in čim prej zopet začel skrbeti zase, prevzel odgovornost in prevzel odgovornost in začel delati za svoje preživetje. Prav tako je v tem zakonu pomembna določba, da se tistim staršem, ki ne zagotovijo, da bi njihov otrok obiskoval osnovno šolo, bil prisoten pri pouku in ga s tem prikrajšajo za njegovo temeljno pravico pridobitve osnovnošolske izobrazbe, da se tem staršem izplačuje denarna socialna pomoč v naravi, ne pa v gotovini. Zakon in te rešitve, ki smo jih predlagali v predlogu novele, so utemeljeni na močni, široki, javni in predvsem strokovni razpravi, podporo imajo predvsem s strani tistih, ki delajo z dolgotrajno brezposelnimi in s tistimi, ki so dolgotrajno v obravnavi centrov za socialno delo. Pomagajmo jim in podprimo njihovo delo tudi s tem, da socialno politiko naredimo bolj pravično. Ponovno, Poslanska skupina NSi – krščanski demokrati, bo ta zakon podprla. Hvala lepa. Gospod Miha Kordiš, izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): V imenu poslanske skupine. Hvala, predsedujoča. V Levici bomo seveda glasovali proti tej noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Zakon o socialno varstvenih prejemkih je eden izmed glavnih gradnikov socialne politike, kot jo v tej državi poznamo. Pa glede na to, da imamo četrt milijona naših sodržavljank in sodržavljanov, ki živijo pod pragom tveganja revščine, lahko rečemo, da sta socialna politika in princip solidarnosti v tej državi hudo zapostavljena in nezadostna. Pa se kljub temu najdejo zakonske intervencije, ki bi stisko revnih ljudi v tej državi še poslabšale, recimo tale novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, o kateri bomo glasovali ta hip. Za začetek, v družinah, ki se znajdejo v najhujši stiski, ki so potisnjene v največjo margino, ki so tako zelo razsute, da otroci ne pridejo v šolo, takim družinam je potrebno pomagati. Proaktivno, ne zgolj z finančnimi sredstvi, tudi s terenskim socialnim delom. Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih s strani Nove Slovenije pa počne ravno obratno. Take družine, ki so že tako v materialni, psihološki, medosebni stiski, še dodatno sankcionira s tem, da jim odreka denarno socialno pomoč, ki se lahko po tem predlogu izplača avtomatsko, birokratsko in zgolj v naravi, ne oziraje se na to, kakšne dejanske potrebe take družine imajo, ne oziraje se na to, kakšne so potrebe otrok v takih družinah, ki so izostali od pouka. Pomembno je pri tem poudariti tudi, da se s tem krči profesionalno avtonomijo socialnih delavcev, ki že sedaj delajo z posameznimi družinami in gospodinjstvi v stiski, delajo skozi časovno obdobje, če je potrebno, poznajo njihovo situacijo in se, oziraje na to situacijo, lahko normalno odločajo, kakšna oblika socialnih ukrepov je primerna za najboljše reševanje njihovih stisk. Ta avtonomija leti sedaj skozi okno, čeprav te ljudi zaposlujemo, čeprav te ljudi šolamo, celo na ravni fakultete in jo substituira nek administrativen birokratski befel, po katerem avtomatsko družina izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Tu je seveda še zimzeleno stopnjevanje dodatne represije prosilcev za denarno socialno pomoč, kot da že sedaj ni dovolj, da je revščina tako zelo stigmatizirana, da se tudi ljudje, ki bi bili sicer upravičeni do denarne socialne pomoči, zgolj občasno odločajo za koriščenje te pravice, ker obravnavajo svojo revščino kot posledico lastnih dejanj ali odsotnosti teh dejanj in ne kot sistemski problem. Še potem ko se za uveljavljanje svojih socialnih pravic odločijo, pa jih na centrih za socialno delo spustijo čez več deset evidenc in slečejo do zdaj boste kar zaključili, gospod Kordiš, se boste usedel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi! Sam verjamem v to novelo zakona. Zakaj? Ker sem bil pretekli dve leti ogromno na terenu in se pogovarjal s strokovnimi delavkami, predvsem so žene, ženske, ki delajo s socialno najranljivejšimi v Sloveniji. In prisluhnil in skušal to, kar so predlagale v svojih strokovnih predlogih in razpravah, prinesti v te rešitve, ki jih novela Zakona o socialnovarstvenih prejemkih prinaša. Pomembna je zaradi tega, ker želi na eni strani omogočiti resnično močno in pravično, bolj pravično socialno politiko, torej pomagati tistim, ki so v socialni stiski s tem, da se jim učinkovito pomaga, da lahko čim prej zopet prevzamejo odgovornost za svoje preživljanje. In na drugi strani, ker preprečuje, da bi tisti, ki so zdravi in dela zmožni

da po sedanjih načinih v nekaterih družinah že več let delajo s temi starši, ki ne pošiljajo osnovnošolskih otrok k pouku in jih s tem prikrajšajo za njihovo življenje, za njihov razvoj, osebni razvoj in prikrajšajo njihovo temeljno človekovo človekovo pravico, temeljno pravico otroka, in niso učinkoviti. In mislim, da stroka prosi za to, da jim pomagamo z nadaljnjimi koraki. In ta novela Zakona o socialnovarstvenih prejemkih to prinaša. Podprl jo bom. Hvala lepa. Gospod Kordiš imate v svojem imenu? Pa vi tudi. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoča. Vsakič, ko z zdajšnje tribune tega državnega zbora slišim, da gre nekje nekako za otroke, se mi prižgejo vsi alarmni zvonci. S to novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih ni prav čisto nič drugače. Z marginaliziranih družinami, z družinami v stiski, socialni, psihološki in še kakšnimi drugačnimi mora socialna politika aktivno delati in jim pomagati. Namesto tega se že desetletja v logiko našega socialnega sistema uvaja princip represije, da se reveže stigmatizira. socialne politike kot varnostne mreže ali varnostne blazine, ki naj človeka v vsaki mogoči življenjski stiski zaščiti, kar bi bilo prav, pa se gradi birokratski labirint z namenom preganjanja ljudi stran od koriščenja njihovih socialnih pravic, kolikor te omejene že tako sploh so. S to novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih se tovrstna logika socialnega sistema ne kot varnostne mreže za vsakega, ampak kot palica, s katero te država preganja, še stopnjuje. In seveda bom glasoval proti, ne zgolj črki zakona, ki jo imamo na mizi, ampak tudi logiko, eter v katerega je utopljena. Od te vlade in od Ministrstva za delo pa pričakujem, da naredi rez z desetletji protisocialne politike in spremeni ne zgolj zakonodaje, ampak tudi delovanje socialnih institucij, od centrov za socialno delo naprej, iz tega, da ljudi administrativno preganjajo, v terenske institucije, ki naj ljudem pomagajo. Nihče ne sme ostati zadaj, nihče ne sme ostati sam – to je princip socialne

Skrbi me, ko govorite o tem, da je to strokovni predlog, ker gre v bistvu za kaznovanje, palico. Se pa lahko strinjam, ker je socialno delo razvrednoteno do te mere, da na drugi strani ni več nikogar, ki bi, kot pravite, učil loviti ribe. Skozi leta in leta smo razvrednotili socialno delo kot tako do te mere, da danes ni nikogar več, ki bi ga ta poklic zanimal oziroma je poklic, ki mu lahko rečemo deficitarni. Denarna pomoč je namenjena vsem nam, je ena alineja tega, čemur pravimo socialna država. In iz tega ste skozi leta nazaj naredili neko kriminalizacijo, čeprav je do denarne pomoči upravičen tisti, ki se ni po svoji krivdi znašel v stiski. To je prvo, ne po svoji krivdi. Do sedaj je bil sistem tak, da se je ljudi, ki so se znašli v stiski, čim prej porivalo na trg dela. V tem vmesnem času ne potrebujemo nikogar. Če je cilj to, da nekoga, ki je v stiski, jutri porinemo na trg dela, ne rabimo nikogar, ki se bo z njim ukvarjal. To je problem danes, do tega problema smo prišli. In ta predlog je samo še eden v vrsti, ki razvrednoti socialno delo. Vzame diskrecijsko pravico socialnemu delavcu, da lahko po svojih izkušnjah in po svoji strokovni plati odloča o tem. Glasoval bom proti.

predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo prekinjeno 18. točko dnevnega reda – prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 22, proti 54. (Za je da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo prekinjeno 23. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih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 Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 50, proti 1. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 3. členu brezpredmeten.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3.a členu. Glasujemo.

A lahko samo malo tišje, lepo prosim, tukajle na moji desni? Malo tišje, prosim. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu. Glasujemo.

Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k naslovu Končna določba brezpredmeten. Glasujemo o amandmaju za nov naslov poglavja.

odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu. Glasujemo.

sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k naslovu Končna določba. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 5. členu. Glasujemo.

in 4. členu, za nov naslov poglavja k 4.a členu, naslovu Končna določba in k 5. členu dopolnjenega predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje? Torej prehajamo na trejo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas tudi, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejeti v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Zdaj prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Ja, izvolite, gospa Čadonič Špelič, obrazložitev v imenu poslanske skupine. Hvala lepa. Pozdravljeni kolegice in kolegi poslanci v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije! V naši poslanski skupini bi radi podprli ta zakona, a ga žal ne moremo. Zakaj? Zato ker se nam zdi, da je zakon bolj priročnik, kot pa pravna podlaga za ukrepanje, za ukrepanje pri epidemiji. Res je, da je zakon napisala civilna družba, torej ljudstvo, in tako je prav, ampak morali, morali bi ga dodelati. Namreč, kadar gre zares in pri epidemiji gre res zares, je treba ukrepe predpisati. In ukrepe mora predpisati vlada, zato vlado imamo. Torej vlada mora prevzeti odgovornost. Kdo pa je vlada? Seveda je tudi vlada ljudstvo, saj je vlado imenoval Državni zbor, Državni zbor pa je izvolilo ljudstvo. Veste, pri tako resnih stvareh je treba izbirati manjše zlo. Kajti gre za varovanje zdravja in življenja ljudi. Torej je treba prevzeti odgovornost in ukrepe predpisati. Smernice so seveda lahko prostovoljne, ukrepe je pa treba podpisati zato, da bi ljudje obvarovali njihovo življenje in njihovo zdravje. Ne bomo glasovali proti, zaradi tega ker vam želimo pokazati, da kot opozicija ne bomo virusa epidemije politizirati. Želimo vam pokazati, da vas bomo podpirali pri učinkovitem obvladovanju epidemije. Se pa sprašujemo, ali daje ta zakon podlago za učinkovito obvladovanje epidemije. Zaradi tega ne moremo zakona podpreti

Predsedujoča, hvala za dano besedo. Zakon o nalezljivih boleznih je eden izmed najbolj razvpitih zakonov v zadnjih dveh letih in je precej na slabem glasu. Pa to veliko manj zaradi same črke zakona, kot zaradi ukrepov, ki jih je sprejemala vlada Janeza Janše, sklicujoč se na ta zakon. In jih je sprejemala pod krinko epidemije, čeprav s samo epidemijo niso imeli nikakršne veze, s teroriziranjem državljank in državljanov in držanjem na oblasti za vsako ceno pa zelo veliko. strahovi, ki jih je vlada vzgajala med državljankami in državljani, so se na tisoč in en način zgostili in projicirali ravno v Zakon o nalezljivih boleznih, kar je zgolj eden izmed razlogov, zakaj je obstoječi ZNB potrebno posodobiti in popraviti. Da se zameji sočasno z vzpostavljanjem pravnih podlag, kaj in kako lahko vlada, katerakoli vlada v tej državi, počne v razmerah razglašene epidemije. Da se nam nikoli več ne primeri, da si neka mala peščica ministrov uzurpira moč, s katero lahko terorizira vse državljanke in državljane, zapira celo državo, pa če ima to veze s kakšno nalezljivo boleznijo ali pa v resnici sploh ne. ne. Zakon o nalezljivih boleznih, kot ga obravnavamo danes, nam to omogoča, kolikor nam lahko. Zakaj? Zato ker so pristojnosti vlade, kaj in kako lahko počne, omejene s časovnim obdobjem in jasno postavljene na način kaskade oziroma sorazmernosti ukrepov. Če se ti ukrepi podaljšujejo za daljši čas preko enega meseca, preko 90. dni, pa mora vlada vedno bolj in bolj prihajati v Državni zbor z obrazložitvami in z namenom iskanja dovoljšne večine v Državnem zboru, da se take ukrepe potrdi oziroma nadaljevanje takih ukrepov potrdi. In to je bistveni napredek pri razločevanju vej oblasti, zakonodajne in izvršne. Trenutno vse počiva na izvršni veji oblasti, kar je velik del problema. S tem zakonom o nalezljivih boleznih uvajamo zanko, varovalko, po kateri mora imenovana veja oblasti, Vlada Republike Slovenije, polagati račune pred državljankami in državljani in pred Državnim zborom. Poslanci, vsi poslanci imamo možnost reči ne in potegniti zavoro, če se dogajajo take stvari, kot so se dogajale pod okriljem tretje Vlade Janeza Janše. V razmerah epidemije potrebujemo ukrepe, ki bodo ljudi javnozdravstveno zaščitili, ne pa vlade, ki bo epidemijo zlorabljala za zasledovanje svojih lastnih ciljev. Ta ZNB nas vsaj en korak…

In res je tudi to, da gre za enega najbolj razvpitih zakonov. Ampak po mojem trdnem prepričanju, zelo trdnem prepričanju, če bi tisti, ki so danes še vedno v dvomu, ki nam pošiljajo sporočila, ki se sprašujejo, poznali natančno vsebino, če bi imeli priložnost zdaj vprašati za vsak stavek posebej, dobiti odgovore, bi na koncu uvideli, da ta zakon počne točno to, kar so si dve leti želeli omejuje vlado pri samovoljnem ukrepanju na počez. Omejuje jo. Vrača upravljanje z epidemijo nazaj v roke stroke, zelo široke stroke. Strokovne skupine zbranih strokovnjakov iz vseh področij, za katere smo v preteklih dveh letih ugotavljali, da so več kot potrebni, ko gre za upravljanje z epidemijo. Torej ne samo epidemiologi, tudi matematiki so med njimi, komunikolog in tako naprej. In to so zelo pomembne stvari, ker ukrepe ne samo, da jih mora določiti zdravstvena stroka, treba jih je tudi na primeren način uvajati, jih na primeren način ljudem predstaviti in povedati, zakaj je to dobro. Zakon zelo natančno določa, po kakšnem vrstnem redu se lahko sprejemajo ukrepi. Ko prva faza najmilejših ukrepov ne zadostuje, šele takrat, šele takrat se lahko pristopi k ostrejšim ukrepom in tako naprej. V prvi fazi do veljavnosti 30 dni se Državni zbor z njimi seznani. Ampak ko se ukrepi podaljšujejo, ko se zaostrujejo, ko se želi posegati globlje, takrat pa mora o tem glasovati ta Državni zbor. Glasovati. In tudi večina v Državnem zboru, potrebna za sprejem podaljšanja teh ukrepov, se zaostruje. In to je točno tisto, o čemer je v svojih štirih, štirih odločbah govorilo Ustavno sodišče. Da torej za izredne razmere, kot je upravljanje z epidemijo, zakonodajalec lahko svojo pristojnost začasno podeli tudi vladi, ampak po našem trdnem prepričanju jo seveda lahko in mora tudi nadzorovati, zato da se takšna zgodba zadnjih dveh let ne bo več nikoli ponovila. Hvala lepa. Ker sem videla več rok zaradi obrazložitve glasu, bi vas prosila, če se lahko prijavite, prosim. Gre pa za obrazložitev glasu v svojem lastnem imenu. Prosim, ja, da se prijavite. Štirje so prijavljeni. Gospod Jožef Horvat, vi ste prvi. Naslednja je dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi! Sam osebno in Poslanska skupina Nova Slovenije ne bomo spotikali vlade pri omejevanju epidemije in pri upravljanju epidemije. Mi ne bomo destruktivni. Dovolj je bilo destruktivnosti s strani Kulovcev v zadnjih dveh letih, ko so nasprotovali vsakemu ukrepu, ko so delali v tej smeri, da se okužbe čim bolj uspešno širijo, ne pa omejujejo. Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto je pred kratkim v intervjuju povedal: »Ukrepi, ki jih je prejšnja vlada sprejemala za zavarovanje življenja in zdravja, so bili dobri, so bili v redu,

To je povedal predsednik Ustavnega sodišča po volitvah. Ta zakon vsaj v delu, ko govori o nadzoru Državnega zbora, ni izvedljiv. In kolegice in kolegi, ko bo šlo zares, pa jaz sem prvi, ki si želim, da ne bo več nikoli šlo zares, kar zadeva novega koronavirusa in epidemije. Ampak, ko bo šlo zares, napovedujem, da bodo ukrepi sedanje vlade praktično identični, kot so bili ukrepi naše vlade, ker preprosto drugače ne gre. Res pa je, da, še enkrat ponavljam, pravna stroka, tudi naša hišna Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, je v enem delu, o katerem govorim, ta zakon raztrgala. In še enkrat: ni izvedljiv.

pri delu v stroku je, da stroke ne moremo deliti levo in desno. In virusa in epidemije tudi ne moremo deliti na leve in na desne, kajti virus k sreči ni politično opredeljen. Kaj sem želela opozoriti? Da je potrebno, kadar gre za varovanje življenja in zdravja ljudi, ukrepati hitro, ukrepati na podlagi stroke, vendar hitro. In kdo lahko najhitreje ukrepa? Vlada. In zato jo imamo. In želela sem samo opozoriti, ne politizirati, da gre za hudo resno stvar, ki se nam bo morda v jeseni zgodila. Da bi bili takrat na to pripravljeni, ne samo mi tukaj, ampak tudi ljudstvo, ki pričakuje od nas lahke rešitve. V epidemiji ni lahkih rešitev. Morajo pa biti rešitve, ki zaščitijo ljudi. In hotela sem vas prositi, da ta zakon še enkrat poglejte

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Že na matičnem Odboru smo ugotovili, da je zakon, ki ga je pripravila Pravna mreža, praktično neizvedljiv, v določenih delih celo neustaven. Ste seveda argumentirali, danes tudi z amandmaji nekoliko ga popravili, pa vendarle, se mi zdi, da govoriti o tem, da bo ta zakon prinesel čisto popolnoma drugačno upravljanje z epidemijo, ne drži. Včeraj sem si ogledala tiskovno konferenco tako dr. Eržena, dr. Fafangla, tudi ministra, ki so dejansko nenazadnje povedali tisto, kar poslušamo že vsaj dve leti, da je virus nevaren, da bo potrebno nositi maske, da bo seveda, in to tudi ta zakon omogoča, omejevanje gibanja tudi na občine, omejevanje javnega zbiranja, vse to ostaja v tem zakonu. In vi še vedno govorite, da bo po tem zakonu vse drugače. Seveda bo vse drugače, želim si, da bi bilo vse drugače, da epidemije v takem razmahu, kot smo ji bili priče dve leti, ne bo več. Potem bo vse drugače in bo za vse bolje. Ampak, še enkrat poudarjam, vsega drugače ta zakon ne prinaša, v določenih delih je še celo neustaven. In govoriti, da bomo drugače živeli, da ne bo mask, je zgolj zavajanje ljudi – vse to ostaja. Hvala. lahko prosim za malce miru, no, iz spoštovanja do tistega, ki govori. Lepo prosim. Gospod Kordiš, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Tudi na podlagi tega zakona o nalezljivih boleznih se nadejam, da bo vlada bistveno drugače rokovala z epidemijo, kot je to počela njena predhodna, tretja vlada Janeza Janše. Zelo težko poslušam današnje obrazložitve glasu, ki pravijo, ja, pa saj vi boste delali isto. Halo?! Nihče ne bo metal solzivca po protestnikih. Nihče ne bo ljudem izstavljal kazni za izražanje njihovega političnega prepričanja. Pa družinam z rogljički, ki jih jedo sredi ulice in okoli nikogar, pisal položnic. Pa dostavljavcem hrane, ki so na burek malici, pisal položnic. Sočasno pa tovarne delajo, so žarišča okužbe, ljudje morajo vanje odhajati na delo, sočasno pa lastniki teh tovarn prejemajo milijonske oblike državne pomoči, ampak šole so pa zaprte. Nikakor se tak menedžment epidemije oziroma zloraba epidemije za neke lastne cilje ne sme več ponoviti. Varovalka, ki jo zakon o nalezljivih boleznih v današnji obravnavi ima, je ta, da mora vlada priti polagati račune pred državljanke in državljane in iskati soglasje v Državnem zboru. Vam lahko že sedaj povem v lastnem imenu, pa mislim, da to velja tudi za koalicijo, da na noben način ne bi tolerirali ukrepov, po katerih ljudje odhajajo na delo v okužene tovarne, tam se dogaja malverzacija javnih sredstev, sočasno so pa šole zaprte. Na noben način. Zdaj možnosti tovrstnega omejevanja vlade nimamo, po novem ZNBJ pa jo bomo imeli. In prav je, da to možnost dobimo. Hvala.

Prosim za prijave. Izvolite, gospa Sluga. Ta zakon bo seveda zavezal vse vlade vnaprej, da nobena več ne bo mogla početi tega, kar je počela prejšnja. Ampak veste, ta zakon je še na naših klopeh in še ne velja, pa kljub temu ta vlada že dela drugače, kot je delala prejšnja. In lepa slika tega je bila včerajšnja tiskovna konferenca, kjer se je komuniciralo drugače, kjer se je razložilo drugače. Ker so tam stali drugi ljudje, ki so vedeli, o čem govorijo. Ki so povedali, da imajo tri načrte za naprej, za jesen, čez dva meseca, ne za jutri, ne za naslednji torek, kot se je delalo dve leti. To je drugače. Govoriti o tem, da je kdorkoli na parlamentarnem delovnem telesu ugotovil, da je ta zakon neustaven, je laž. Je laž, ker to ne drži. Zaradi teh dveh let smo se v koaliciji odločili, da si ne bomo pustili odvzeti nadzora nad podaljševanjem ukrepov. Res je, doslej o taki praksi Ustavno sodišče še ni odločalo in nihče od nas v tej sobi ne ve, kako bo odločilo. Pa četudi bi morebiti – pa sem prepričana, da ne – odločilo, da tak poseg Državnega zbora v delo vlade ni ustaven, tudi če bi, se v tem delu zakon popravi. Podlaga za vse ostalo, podlaga za tisto, kar je želelo Ustavno sodišče, pa še vedno ostane. In tu je tisto, kar je Ustavno sodišče reklo, in tu je tisto, kar drugi ne bodo počeli tako, kot ste vi.

Lahko se po moje še nekaj časa tu pingpongamo, pa valimo krivdo za nazaj. Ta zakon, tako mi verjamemo in tako jaz osebno verjamem, je namenjen reševanju epidemije vnaprej. Gotovo temelji tudi na izkušnjah preteklosti. In gotovo ima dober namen. se je kolegica Čadonič Špelič prej zelo slikovito izrazila, jaz bi tu še dodal, da virus ni ne koalicijski ne opozicijski. Tu vam želim vse dobro pri spoprijemanju z epidemijo v prihodnjih letih, kadarkoli bojo pač vali prišli. Zdaj smo na vzponu enega vala, mimogrede, okoli tisoč 500 primerov dnevno se zazna. Zelo dobro sem poslušal enega od kolegov iz stranke Levica, ki je sicer v lastni obrazložitvi glasu rekel, da govori v imenu koalicije. Me je kar malo zaskrbelo, kajti mislim, da nisem edini, ki je slišal, da boste za razliko od preteklosti zapirali tovarne, najprej tovarne. Pomislite, kaj vse to za sabo prinese.

Gotovo pa, še enkrat ponovim, temu zakonu ne bom nasprotovali, ker ne bomo politizirali epidemije, in ne bom ga podprl, ker je neizvedljiv. Tu lahko slišimo tudi glasove izkušenih parlamentarcev. Bi še kdo obrazložil svoj glas? Ne? V redu, potem pa prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 7. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri zjutraj. Hvala lepa in lep dan vam želim! Hvala